Gordan (HDZ)** Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade RH i Vlade Savezne Republike Njemačke o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, drugo čitanje, P.Z. br. 559. Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članka 85. Ustava RH i člana, Članka 207a. Poslovnika Hrvatskog sabora. Temeljem navedenog Članka 207a. Poslovnika propisano je da se zakoni kojima se u skladu s Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravilu u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave prema Članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite, gospodin Dario Nekić državni tajnik. Izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovane zastupnice i zastupnici, sve vas pozdravljam. Dakle, ukratko ću nastojat predstavit ovaj zakon. Naime, ovim se Zakonom potvrđuje Ugovor između Vlade RH i Vlade i Vlade Savezne Republike Njemačke o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka kako bi njegove odredbe u smislu Članka 140. Ustava RH postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Suradnja između RH i Savezne Republike Njemačke u području razmjene klasificiranih podataka temelji se na zajedničkim interesima i razvoju odnosa između dviju država u području informacijske sigurnosti kao i u ostalim područjima međudržavne suradnje. Slične ugovore RH sklopila je sa nizom država od Cipra do Rumunjske. Dakle, razlog donošenja dva bitna faktora za donošenje ovog zakona su zaštita klasificiranih podataka koji se razmjenjuju i zaštita informacijske sigurnosti. Ugovor između Vlade RH i Vlade Savezne Republike Njemačke o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka potpisan je 18. travnja 2023. u Zagrebu. U privitku materijala dobili ste ugovore na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku. Ugovorom se uspostavlja pravni okvir za osiguranje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se razmjenjuju između ugovornih strana. Ugovorom se utvrđuju istoznačni stupnjevi tajnosti. Utvrđuju se obveze u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka, određuju nadležna tijela za provedbu ugovora, mehanizmi prijenosa klasificiranih podataka kao i postupanje s klasificiranim podacima. U ugovoru su također sadržane posebne odredbe o klasificiranim ugovorima. Također se uređuje način ostvarivanja posjeta objektima ili pristup klasificiranim podacima za zaposlenike ugovaratelja klasificiranog ugovora i uređuje se postupanje u slučaju povrede sigurnosti kao i pitanje troškova nastalih u provedbi ugovora. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu RH, a kako je već predsjedavajući u uvodu naglasio Konačni prijedlog zakona je predviđen u jednom čitanju, sukladno čl. 207.a Poslovnika Hrvatskog sabora. Hvala lijepa. **Vidović, Davorko vam. Poštovani državni tajniče upravo je zaštita podataka u današnje vrijeme informatizacije i digitalizacije aktualna i važna tema. Potreba za međunarodnom razmjenom podataka između država je i pokazatelj bliskih vanjsko političkih odnosa dviju zemalja u ovom slučaju RH i Savezne Republike Njemačke. 18. travnja ove godine potpisan je ugovor o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka između ove navedene dvije države. I možete li pojasniti kada ugovor stupa na snagu odnosno koji preduvjeti u našem nacionalnom zakonodavstvu

Ja sam u uvodu rekao da već sa 17 država RH ima sklopljene ovakve države i sa iznad državnim asocijacijama. Što se tiče samog stupanja ugovora na snagu, znači nakon usvajanja ovoga zakona i nakon što on stupi na snagu, dakle ugovor ne stupa na snagu automatski nego njegovo je stupanje na snagu propisano u čl. 15. predmetnog ugovora. A to znači kada RH izvijesti

se više puta spomenulo kako je i sigurnost jedna od bitnih faktora uspješne sezone i uspješnog turizma. Između ostalog i ovakvi ugovori su određeno jamstvo dodatne sigurnosti, a isto tako oni su jedan izraz i dobrih vanjskopolitičkih odnosa Hrvatske i država s kojima se potpisuju ovakvi ugovori. Spomenuli ste 17 država. Je li to 17 država unutar Europske unije ili općenito ovaj 17 država, na repliku. **Nekić, Darko** Hvala lijepa. Pa ne radi se samo o državama iz Europske unije. Znači imamo SAD i Izrael koji nisu u Europskoj uniji. A što se tiče samog ugovora već sam rekao slažem se u potpunosti s ovim što ste vi, ovaj rekli o samom ugovoru. replika. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, evo spomenuli ste 17 ugovora. Imate li informaciju kakva su iskustva u provedbi tih 17 ugovora, je li bilo sporova ili odustajanja od ugovora? Ovdje se navodi bliskost vanjskopolitičkih odnosa. Možete li malo pojasniti šta to precizno znači? **Vidović, Pa što se tiče vašeg pitanja vezano za provedbu ovih ugovora znači do sada, evo kako mi kažu iz Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, nikakvih problema nije bilo. Ni s jednim ugovorom, odnosno sa njegovim provođenjem. A što se tiče same važnosti ugovora, mada se on odnosi isključivo na klasificirane podatke, a i kolega Brčić je maloprije rekao nešto o tome. Znači on je pokazatelj odnosa RH sa važnim međunarodnim partnerima. Hvala. I još jedna replika kolege Željka Pavića. kriptirati, odnosno da se mogu prenositi u kriptiranom obliku. Da će se kriptirati sa sredstvima koja su međusobno dogovorena. Mi znamo da u Hrvatskoj imamo 2 PKI-aja znači dvije infrastrukture javnog ključa, imamo jednu u FINA-i, jednu imamo u AKD-u. je pitanje hoće li se te infrastrukture koristiti za kriptiranje kao takve, odnosno hoće li se te ključeve koristiti za kriptiranje ili ćete koristiti neke specijalne strojeve koji se inače u svijetu upotrebljavaju? Hvala, odgovor na repliku. **Nekić, Darko** Dakle ovisno o stupnju tajnosti, znači koristit će se različite mogućnosti. Između ostalog i ove koje ste vi spominjali, ali naravno to ovisi o stupnju tajnosti. I ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je dosta dugo znači s partnerima vagao svaku riječ praktično u ovom ugovoru i sve ove tehničke podatke koje ste vi spominjali. Tako da ja ne očekujem nikakve probleme oko provođenja ovog ugovora. Hvala. U ime izvjestitelja sada može uzet riječ kolega Siniša Hajdaš Dončić. Nego ćete. Neće u ime predlagatelja, nego će u ime Kluba zastupnika SDP-a govorit kolega Hajdaš Dončić. Izvolite. Poštovani kolegice i kolege, poštovani gospodine predsjedavajući i poštovani predstavnici predlagatelja. Suradnja između RH i Savezne Republike Njemačke u području razmjene i uzajamne zaštite klasificiranih podataka temelji se na zajedničkim interesima razvoja odnosa u području informacijske sigurnosti kao i u ostalim područjima međudržavne suradnje. Slijedom toga, a sukladno rješenjima i standardima koji su utvrđeni u propisima koji uređuju područje informacijske sigurnosti ocijenjeno je da postoji potreba za uređivanje suradnje između država u području razmjene i zaštite klasificiranih podataka, te 18. travnja 2023.g. u Zagrebu je potpisan ugovor između Vade RH i Vlade SR Njemačke o razmjeni uzajamne zaštite klasificiranih podataka kojim se u odnosima između tih dviju država stvara pravni okvir, te se uspostavljaju pravila uzajamne zaštite klasificiranih podataka koja će se odnositi na sve buduće ugovore o suradnji i klasificirane ugovore koje ugovorne stranke sklapaju, a koje sadrže i uključuju klasificirane podatke. Ugovorom se uspostavlja pravni okvir za osiguranje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se razmjenjuju između ugovornih stranaka. Isto tako određuju se nadležna tijela za provedbu ugovora, utvrđuju se istoznačni stupnjevi tajnosti postupanja s klasificiranim podacima, obveze u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka, mehanizmi prijenosa klasificiranih podataka sadržane su posebne odredbe o klasificiranim ugovorima, te se uređuje i način ostvarivanja posjeta i sastanka stručnjaka, postupanje u slučaju provedba sigurnosti, kao i pitanje troškova nastalih u provedbi ugovora. Predmetnim zakonom sukladno čl. 140. st. 1. Ustava RH u propisanoj proceduri potvrđuje se odnosno ratificira već potpisani ugovor kako bi njegove odredbe u smislu čl. 141. Ustava RH postali postali dio unutarnjeg pravnog poretka RH koji su po svojoj pravnoj snazi iznad zakona, a ispod Ustava RH. S obzirom na prirodu samog postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora koji su uređeni Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, a kojima država i formalno izražava spremnost biti vezana već sklopljenim međunarodnim ugovorom, i na činjenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne može mijenjat il dopunjivati tekst međunarodnog ugovora, predlaže se sukladno čl. 207. Poslovnika HS da se ovaj Konačni prijedlog zakona raspravi i prihvati u jednom čitanju. Predlagatelj je naveo da je za provedbu predmetnog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu RH. Zakon naravno stupa na snagu 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama, dok će stupanje na snagu ugovora objaviti sukladno odredbi čl. 30. st. 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. Slijedom iznesenog u ime Kluba zastupnika SPD-a, SDP-a podržavam donošenje ovog zakona koji je usmjeren na razmjenu i jačanje zaštite klasificiranih podataka koji nastaju tijekom suradnje ili se razmjenjuju između RH i SR Njemačke, hvala lijepo.

Mislim da je svima nama jasno zbog čega je potrebna ova razmjena podataka klasi…, pogotovo ovih klasificiranih podataka koje ovdje spominjemo u ovom zakonu. Ono što mi je nažalost ovdje nejasno zašto se ne spominje dostupnost tih podataka fizičkim osobama koje sudjeluju na projektima u drugim državama? Ja sam to pitanje već postavio kad smo govorili o zakonima koji su vezani za druge države za razmjenu klasificiranih podataka i nisam dobio odgovor. Naime, radi se o tome kad dođete raditi na neki projekt u drugu državu i trebate pristupiti klasificiranim podacima i nakon toga trebate proći sigurnosne provjere, što je sasvim razumljivo, međutim nakon toga treba postojati neki protokol između dvije države da ti podaci budu stvarno dostupni svim tim ljudima koji na tom, na tom projektu rade, koji su prošli sigurnosnu provjeru. Naravno, neki ne žele prolazit sigurnosnu provjeru iz nekih svojih osobnih razloga, u to ne ulazim, ali oni koji prođu nakon toga primjerice evo ja sam bio na jednom projektu u Crnoj Gori, ako želite pristupiti tim klasificiranim podacima morali smo proći sigurnosnu provjeru i nakon toga opet potpisivat neke dokumente dole kod njih da ćemo ne znam čuvati tajne, nemam pojma što. Čak štoviše, u momentu kad smo krenuli u projekt oni nisu ni bili svjesni da bi im neki podaci trebali biti klasificirani, pa su onda nakon toga ih klasificirali prevelikim stupnjem tajnosti, tako da se sa tim podacima i nije moglo raditi dok ih nisu ponovo deklasificirali i ponovo stavili na onaj stupanj tajnosti koji je zapravo onaj sa kojim se može raditi i koji su dostupni svim ostalim na, na tom projektu. Tako da žao što toga nema, a vidim da unutra ima sigurnosne provjere za pravne osobe, znači u zakonu je uključena ovoga sigurnosna provjera za pravne osobe, al nije uključena za fizičke osobe koje rade na tim projektima, pa mislim da bi to bilo dobro da se, da se taj dio ovoga riješi, tako da nam bude lakše kad se, za one ljude koji će ići na te projekte da lakše dođu do tih podataka i da brže dođu do tih podataka jer to traje znate, onaj razgovor između sigurnosnih odnosno obavještajnih zajednica, pa sama provjera, to ipak traje nekoliko tjedana, a za to vrijeme gubite vrijeme na projektu što vam zapravo oduzima kasnije mogućnost da se potencijalno taj projekt završi na vrijeme. No nije to bio osnovni razlog zbog kojeg sam se javio za ovu raspravu, naime cilj je bio zapravo da se osvrnem na čl. 5. i čl. 8.. Naime, u čl. 5. st. 3., znači govorim o podacima koji su stupnja tajnosti „tajno“ ili „povjerljivo“, oni se mogu uništiti ako to pisano odobri ugovorna stranka pošiljateljica. E sad, to mi je jasno da se mogu uništiti ako to stranka pošiljateljica ovoga odobri, da kad bi bili u pitanju vrlo tajni podaci s obzirom da se oni isporučuju isključivo u pisanom obliku, međutim ovi se podaci isporučuju i u digitalnom obliku i naravno da se mogu isporučit samo …/Govornik se ne razumije./…. E sad, kad jedna država da dozvolu da se ti podaci unište odnosno trebali bi se podaci vratiti natrag kad se više ne koriste jel tako, svi ti podaci trebaju bit vraćeni, međutim ukoliko stranka pošiljateljica odobri da se ti podaci unište molim vas recite mi kako ćemo biti sigurni da će druga strana te podatke stvarno uništiti kad su poslani digitalno, oni su došli na njihove sustave, ti sustavi su bekapirani, ne znamo kud su sve te kopije otišle, na kolko lokacija, znači moramo biti sigurni ako smo već tražili da se podaci unište, ako ih više ne koriste da ih stvarno neće biti više nigdje prisutni. Evo to je moje pitanje i zapravo to je ono što me najviše ovoga u ovom zakonu ne da me smeta nego me zapravo interesira kako ćemo to definirati, ne samo s naše strane nego i od strane Njemačke prema nama i da budemo stvarno sigurni da nakon toga sa tim podacima više nitko ne može ovoga, baratati i da ih više ne može upotrebljavati u bilo koju svrhu. Naime, znamo i sami, ono što je jedanput digitalno zapisano, zapisano je na puno mjesta i teško ćemo kontrolirati ukoliko ne postoje propisane procedure po kojima se treba postupati u jednoj i u drugoj državi i ukoliko ne postoje osobe koje će to kontrolirati i imati ovlaštenje da baš one budu te da

Hvala potpredsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Danas raspravljamo o Konačnom prijedlogu Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka. Upravo je zaštita podataka u današnje vrijeme informatizacije i digitalizacije aktualna i važna tema. Digitalizacija podataka, moderna tehnologija i poslovanje putem interneta omogućuje širenje podataka velikom brzinom velikom broju ljudi, što je prednost u mnogih sferama društva i gospodarstva, ali po pitanju zaštite podataka može biti i nedostatak. Stoga stvaratelji podataka moraju poduzeti sve potrebne mjere kako bi podacima raspolagali samo oni kojima isti trebaju za određene međusobne aktivnosti, bez prava uvida onima koji bi ih mogli zloupotrijebiti odnosno iskoristiti na neprikladan način. Upravo zato je potrebno sklapati ovakve ugovore o razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka između vlada pojedinih zemalja. Klasificirani podaci su svi podaci bez obzira na njihov oblik ili prirodu koje treba zaštiti od neovlaštenog pristupa ili postupanja i kojima je dodijeljen stupanj tajnosti u skladu s nacionalnim zakonodavstvom stranaka. Klasificirani ugovor označava ugovor između dva ili više ugovaratelja, čija provedba zahtijeva pristup klasificiranim podacima. Predmetnim ugovorom između Vlade RH i Vlade SR Njemačke stranke su suglasne da su stupnjevi tajnosti i oznake istoznačni i odgovaraju stupnjevima tajnosti u njihovom nacionalnom zakonodavstvu. To su vrlo tajno, tajno, povjerljivo i ograničeno. Cilj ovog zakonskog prijedloga je da sukladno čl. 140. st. 1 Ustava RH u propisanoj proceduri i uz potvrdu HS-a, RH okonča potvrdu HS-a, RH okonča svoj unutarnji pravni postupak kako bi se stvorile pretpostavke da ugovor između RH i SR Njemačke o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka stupi na snagu te kako bi Njegove odredbe u smislu čl. 141 Ustava RH postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH koje su po svojoj pravnoj snazi iznad zakona, a ispod Ustava RH. S obzirom na prirodu samog postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora, koji je uređen Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, a kojim država i formalno izražava spremnost biti vezana već sklopljenim međunarodnim ugovorom, kao i na činjenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne može mijenjati ili nadopunjavati tekst međunarodnog ugovora predlagateljica, Vlada RH sukladno čl. 207 Poslovnika HS-a predlaže predlaže da se ovaj Konačni prijedlog zakona raspravi i prihvati u jednom čitanju. Za provedbu predmetnog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu RH. Zakon će stupiti na snagu 8. dana od objave u Narodnim novinama, dok će predmetni ugovor stupiti na snagu datumom na koji Vlada RH obavijesti Vladu SR Njemačke da su ispunjeni nacionalni uvjeti za stupanje na snagu, odnosno da su okončani unutarnji postupci potrebni za tu svrhu, s tim da je mjerodavni datum, datum primitka obavijesti upućene diplomatskim putem. Sam ugovor između RH i SR Njemačke o uzajamnoj zaštiti i klasificiranih podataka rezultat je dobre suradnje između dviju država u području razmjene klasificiranih podataka i temelji se na zajedničkim interesima i razvoju odnosa dviju država u području informacijske sigurnosti, kao i u ostalim područjima međudržavne suradnje. Slijedom toga, a sukladno rješenjima i standardima utvrđenim u propisima kojima je 2007. g. uređeno područje zaštite klasificiranih podataka u RH, kao kao i temeljem ocijene da je potrebno urediti suradnju između dviju država u području zaštite klasificiranih podataka, u Zagrebu je 18. travnja 2023. g. potpisan ugovor između RH i SR Njemačke o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka. Njime se u odnosima dviju država stvara pravni okvir te uspostavljaju pravila uzajamne zaštite klasificiranih podataka, koja će se odnositi na sve buduće ugovore o suradnji i klasificirane ugovore koje ugovorne stranke sklapaju, a koji sadrže ili uključuju klasificirane podatke. Ugovor su potpisali u ime Vlade RH predstojnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, a u ime Vlade SR Njemačke izvanredni opunomoćeni veleposlanik u RH. Ugovori su potpisani u izvorniku na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni, a u slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst. Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme i može se izmijeniti i dopuniti uzajamnim dogovorom na način da svaka ugovorna stranka može podnijeti pisani zahtjev za isto. Isto tako svaka ugovorna strana može u svako doba diplomatskim putem otkazati ugovor pisanom obaviješću 6 mjeseci unaprijed. Nadalje, ugovorom se uspostavlja pravni okvir za osiguranje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se razmjenjuju između između ugovornih stranaka, određuju se nadležna tijela za provedbu ugovora, utvrđuju se istoznačni stupnjevi tajnosti, postupanje s klasificiranim podacima, obveze u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka, mehanizmi prijenosa podataka, sadržane su posebne odredbe o klasificiranim ugovorima, uređuje se način ostvarenja posjeta i sastanaka stručnjaka, postupanje u slučaju povrede sigurnosti, kao i pitanje troškova nastalih u provedi ugovora. Provedba Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade RH i Vlade SR Njemačke o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka u djelokrugu je Središnjeg državnog tijela nadležnog za poslove informacijske sigurnosti. Dosada je RH potpisala više ovakvih bilateralnih sporazuma o razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka, kako s državama EU tako i s drugim europskim zemljama. U HS koji potvrđuje Zakon o potvrđivanju ugovora između uključenih zemalja uglavnom su prihvaćeni gotovo konsenzusom, zadnji su bili s Portugalom, Španjolskom i Ciprom, te su isti doveli do kvalitetne razmjene klasificiranih podataka i poštivanja najviših standarda u njihovoj zaštiti.

Hvala. Da je kolega Zekanović ovdje onda bi on mogao raspravljat, a kako ga nema izgubio je pravo, ali će u ime Kluba HDZ-a sada završno govoriti kolega Barbarić, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, dakle ovo što raspravljamo o zakonu koji će imati i ima širu potporu

Ovime zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, time je naša današnja, današnji rad zaključen, nastavljamo sutra, sutra izjašnjavanjem o amandmanima u 9 i 30. Želim vam laku noć.

Hvala vam.